Poštovane kolegice i kolege dobro jutro, sve vas najljepše pozdravljam. Evo kratko samo prije nego što krenemo da možete planirati znači kako ćemo danas raditi. Počinjemo sada u 9 i 30, radimo ovu prvu točku kako je najavljena do 11 sati, tada je stanka, u 13 sati su slobodni govori, a raspravu o proračunu započet ćemo u 15 sati Kolege iz MOST-a 15 i 30 počinjemo sa proračunom. Da, da, 15 i 30 je proračun, a u 13 sati su slobodni govori. Tako da si možete planirati. Hvala vama. Evo idemo sada s prvom točkom: - Prijedlog Odluke o imenovanju pet članova Povjerenstva iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi. Molio bih predstavnicu predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Poštovana kolegice Renata Sabljar Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Na temelju Članka 150. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora objavio je 13. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama drugi javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje članova povjerenstva iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi. Na prvi se nije javio dovoljan broj kandidata. Povjerenstvo iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi ima ulogu razmatranja i odlučivanja o pritužbama korisnika u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom, postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe koja, koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. U skladu sa Člankom 150. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi povjerenstvo iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi čini pet predstavnika građana koji su na javni poziv preloženi od organizacije civilnog društva ili su se osobno javili na javni poziv. U skladu sa Člankom 150. stavak 3. zakona članove povjerenstva imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Na javni poziv, drugi javni poziv pristiglo je ukupno 140, 14 prijava od kojih su 3 bile nevaljane, 2 su bile nepotpune, a 1 nepravovremena. Nepotpune i nepravovremene prijedloge nije se razmatralo to je sukladno Članku 10. javnog poziva. Kandidati koji su ispunjavali uvjete javnog poziva, 11 kandidata, obaviješteni su da u skladu sa točkom 5. javnog poziva za za podnošenje prijedloga za imenovanje članova povjerenstva iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi za članove povjerenstva provodi se postupak temeljne sigurnosne provjere sukladno zakonu koji se uređuje područje sigurnosnih provjera i da su državni, da su dužni ispuniti i dostaviti upitnik za sigurnosnu provjeru drugog stupnja. S obzirom na to da upitnik nakon popunjavanja nosi oznaku stupnja tajnosti ograničeno, kandidati za članove povjerenstva su isti mogli osobno predati u Službi za pravne poslove i ljudske potencijale ili putem komercijalne dostavljačke službe. Nakon te obavijesti od 11 kandidata jedna osoba je povukla svoju prijavu za provođenje sigurnosne provjere, a druga osoba nije dostavila svoj, svoju suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. Za preostalih 9 kandidata proveden je postupak temeljem sigurnosne provjere. Nakon provedenog postupka temeljne sigurnosne provjere za jednu osobu utvrđene su sigurnosne zapreke. Na 78 zatvorenoj sjednici odbora održanoj 4. studenoj 2022. razmotrene su kandidature preostalih 8 kandidata te je odbor jednoglasno s 11 glasova za utvrdio Prijedlog Odluke o imenovanju 5 članova povjerenstva iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi u slijedećem sastavu. Ljubica Matijević Vrsaljko, Maja Vučinić Knežević, Ivona Balić, Karolina Šestak, Katarina Ragat. Prijedlog Odluke o imenovanju pet članova povjerenstva iz Članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi sa gore navedenim kandidatima odbor je 4. studenog 2022. uputio predsjedniku Hrvatskog sabora na redovnu proceduru. Evo, to bi bilo toliko od predlagatelja. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Oprostite što je bilo kolegice? Replika, dobro nema problema. Replika, kolegica Orešković. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Evo moja replika i moje pitanje glasi ovako. Možete li mi objasniti koji su kriteriji prevladali da od pristiglih kandidata izaberete ove koje je odbor uputio plenarnoj sjednici na glasanje. Naime, to je informacija koju u protekle 2 godine koliko tu sjedim nisam čula nikada, doslovno nikada kada se radi o osobama koje Hrvatski sabor bira. Ne ulazim u to da mi trebamo imati određeno povjerenje prema matičnim odborima koji provode selekcijski postupak. U redu, takav je poslovnik, ali to ne znači da ne bismo trebali imati barem minimum, ali ne radi nas nego radi čitave javnosti minimum informacija o tome zašto je jedna osoba dobila prednost i po čemu se pokazala boljom u odnosu na ostale kandidate kako bismo mogli znati trebamo li mi o ovome glasati ili ne. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem kolegice na pitanju. Dakle, kriteriji su bili jasni bilo nam je važno da se radi o osobama koje imaju stručnost u tom području, ali i jedno iskustvo. Također smo razmatrali da su pokrivene i različiti sektori područja socijalne skrbi kako bi se međusobne informacije među tim članovima odbora mogle bolje strujiti i bolje komunicirati. Dakle, radi se o jednom izrazito zahtjevnom tijelu koje će imati velike probleme u tome u pristiglim slučajevima koje će morati rješavati i mislim da ovim osobama od njih osam koliko nam je preostalo praktički smo samo troje isključili od njih osam dakle troje nisu u sastavu povjerenstva, nismo napravili bojim se nikakvu uslugu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Otvaram raspravu sada, prvi je na radu Klub zastupnika Mosta poštovani kolega Bulj. Izvolite.

ne bi bilo ovo povjerenstvo da se osnuje samo radi povjerenstva jel moramo znati da naši građani čuju znači kad onaj ko traži socijalne skrbi nekakva prava iz socijalne skrbi u biti ako ne ostvari onda se žali ravnatelju te institucije. Ako ravnatelj uredno ne odradi ništa kao što je običajno kod težih situacija il ako nema stranačku iskaznicu onda te pritužbe idu dalje, idu prema resornom ministru, ako ministar onda će čekati jednu godinu, dvi, tri. Ako ministar donese i kad donese tu odluku jer u nas očito nema onoga da šutnja administracije jednostavno u nas ne postoje zakoni za socijalno ugrožene, imamo i napisano na papiru, međutim razočaravajuće da ako iti jedna priružba dođe do ovoga povjerenstva. Znači da mi nemamo sustav osim lipo napisanih zakona bit će zakon koliko je težak bit će više nego školske knjige u prvome razredu koliko smo imali 10 kg. Tako da kad taj ministar resorni ne odgovori tek onda to ide na povjerenstvo ovo koje ćemo mi sada birati. To je ciklus, mene više zanima koliko je to vremenski ciklus? Dal se poštivaju sve te prenormiranosti, zakonski akti, pozivi na određene zakone, neujednačenost zakonskih akti, dvosmislenost norma tako da svakodnevno u razgovoru s ljudima, a cili život sam vezan tu nekako sa tim skupinama ljudi jel sam čovik s ulice doslovno non stop sam na ulici i sad sam gradonačelnik jednostavno vrlo, vrlo teško će to ljudi ostvariti pravo, a ovo povjerenstvo se očito osniva radi povjerenstva. Inače ima ona stara Churchillova kad ne mislite riješiti problem i kada vam ne funkcionira sustav i kad nemate rješenje onda osnujete povjerenstvo. Ne govorim sad o kandidatima, nit sam stručan, nit sam kompetentan da ulazim, ali moram stati u zaštitu ljudi koji imaju pravo na socijalnu skrb, ne ostvaruju ta prava, sustav je trom, nadležne institucije su trome jer u razgovoru s tim ljudima svakodnevno, svakodnevno vidim te probleme. Stoga još jednom bi da bi tribalo zakonodavstvo pročistiti taj zakone koji su prenormirani, nejasni, nečitki jel mi ovdje očito mislimo što više zakona, što više papira imamo da je to bolje uređenija država. Ja smatram da bi tribalo napraviti zakon koji će biti puno jednostavnije, gdje će trebati puno manje povjerenstava da ove tri, četri razine dok dođe taj čovik ne znam negdi sa … ili ne znam nekog brdsko-planinskog područja Gorskog kotara, Zagorja, Slavonije dok on cilu ovu pravnu proceduru ispoštiva najprije nema pravne stručnjake on da mu ovo odradi je baš te skupine su u problemima, baš te skupine. Stoga ovdje treba biti uređen sustav i to uređen teritorijalno jel ponavljam mi imamo probleme na rubnim područjima Hrvatske. Sigurno u Dalmatinskoj zagori čovik koji ostvaruje pravo na socijalnu skrb nema istu pravnu potporu kao što ima u većim gradovima i većim sredinama i on vrlo teško će uopće doći do te razine da uputi žalbu, a poglavito sve više i više imamo starijeg pučanstva starijih ljudi na tim područjima, mladi odlaze. Znači mi moramo razmišljati o teritoriju koji je prazan gdje je starosna dob sve veća i veća gdje ljudi nemaju pravna znanja niti mogućnosti da dođu do pravnika kako financijski, a nemamo dobrih ni interesa nekakvih pravnika da djeluju na tome terenu, ali niti institucije ne pokazivaju baš da će oni svakom rubnom području osigurati pravnu pomoć. Jedino zahvaljujući vidim da imamo udruge civilnoga društva koje dosta dobro to odrađuju na terenu kolko mogu u mogućnostima i koriste te nekakve, ne znam, fondove da bi osigurali pravne pomoći tim ljudima. ti ljudi koji su socijalno ugroženi, koji ostvaruju ta prava teško da mogu doći i do tih osoba. Jednostavno onaj koji je ugrožen, a nema pri ruci pravnika i pravnu pomoć, a nije pravno obrazovan jel ne poznaje pravo, on uopće neće moći uputiti žalbu na ovu razinu. Znači prenormiranost, međutim najbitnija je prenormiranost je ključ problema, drugi problem je da regionalno ljudi nisu isto ni u istoj mogućnosti teritorijalno ponavljam nije isto u Zagrebu, u Splitu, u Osijeku, u većim gradovima u Rijeci ili ne znam u Dalmatinskoj zagori. Evo spomenuo sam određena mjesta gdje jednostavno ljudi vrlo u malom broju žive i teško se dobit, nemaju osiguran prijevoz nekakav, promet povezan sa većim sredinama. Tako bi evo još jednom naglasio ono što je vrlo bitno i zbog kluba vijećnika, ispred kluba zastupnika MOST-a da ovo povjerenstvo ne bude samo smisao da imamo povjerenstvo, da ministarstva trebaju razmišljati i mi kao zakonodavci da osiguramo svakom čovjeku koji ostvaruje prava, imamo ih sve više zbog teške novonastale situacije i sve teže socijalne situacije da osiguramo svakom jednaku dostupnost i pravnika i pravnih mogućnosti da se on može žaliti. U većim sredinama donekle, u manjim sredinama nikako. Toga još ima ne samo socijalna skrb, nego i zdravstvenu skrb imaju manju ti ljudi na rubnim područjima. I te ljude ne smijemo zaboraviti niti ih imamo pravo zaboraviti, a oni su zaboravljeni. I vjerujte mi da njihov papir neće doći niti jedan do povjerenstva, neće se žaliti ljudi niti će ostvariti pravo jer nemaju pravnu pomoć, nemaju osiguran prijevoz, nemaju istu zdravstvenu uslugu, nemaju nikakve mogućnosti, a Hrvatska je znači teritorijalno isto je bilo u Dalmatinskoj zagori, bilo u Slavoniji, bio Zagreb, bio Rijeka, bio ne znam Istra, bilo koji dio Hrvatske. Svima moramo omogućiti, a poglavito ako se tiče ovoga zakona i ovoga povjerenstva. Najveći problem je baš na tim našim nerazvijenim područjima o kojima se sve manje i manje govori, sve manje i manje ljudi imamo, a država Hrvatska nije samo teritorij. Država Hrvatska je teritorij plus ljudi. Ako nemamo ljudi, ako nemamo stanovnika na tim područjima, a na ovaj način osnivajući povjerenstva samo da osnujemo povjerenstvo, a da nismo riješili ove osnovne stvari tim ljudima na terenu da im se pomogne. Znači triba doć na teren, vidit di ti ljudi žive, imaju li autobus, nemaju. Nemaju osiguran prijevoz. Ima li mladih ljudi koji imaju vozila? Nema. Jer su iselili, nemaju od čega živit. Tako vam je u Lici, tako je u Zagori, tako vam je u Gorskom kotaru, tako vam je u svim Banovini da ne govorim nakon potresa ljudi još uvijek žive u kontejnerima 2 godine, treća godina, treća zima. A mi ovdje govorimo o povjerenstvu. Čast ljudima koji se biraju, ne poznajem te ljude, ne mogu o njima ništa reći. Naravno da ću pročitati životopis, ali vrlo je bitno kazati da nije smisao povjerenstva da da se osnuje povjerenstvo da ne riješimo problem. Smisao je da Hrvatska teritorijalno mora na svakom centimetru svoga područja, svaki čovjek mora imat istu socijalnu skrb a nema. I to je problem o kojem tribamo pričati. Eto toliko. To je ono što sam htio reć. Nisu svi ljudi u Hrvatskoj po Ustavu su isti, ali međutim nisu. To je činjenica. Činjenica da u Dalmatinskoj zagori taj čovjek nema istu mogućnost i socijalnu skrb, ni zdravstvenu skrb. Ponavljam nema istu mogućnost. Za ultrazvuk triba čekat pol godine da se upišeš žena. Brojne te žene ni nemaju mogućnost da se pregledaju, nemaju mogućnost. One umiru u bolovima. To je činjenica. Znači jednostavno su ti krajevi zaboravljeni, zdravstveno odsječeni, usluga a to je sve od kad su osnovane ove županije bajne. Pa samo u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji ono šta je, nitko nije mogao uopće zamislit da će se uništit domovi zdravlja. Dovedeni su na rub. Liječnici odlaze u druge krajeve, u druge države. Zbog čega? Nema specijalizacija. Sad su počeli nešto. Liječnici sve stariji. Za nekoliko godina kad odu u mirovinu liječnici u domovima zdravlja u Dalmatinskoj zagori neće imat tko radit. Dovedeni smo u velike probleme, a povjerenstvo da se osnuje samo da se problem ne riješi to nije ono za što se mi zastupnici trebamo boriti. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa poštovane kolegice, poštovani kolege. Evo danas raspravljamo o Povjerenstvu za pritužbe građana koje je osnovano prema Zakonu o socijalnoj skrbi koji je usvojen ove godine u veljači pod okolnostima da takav prijedlog nije podržan niti od stručnjaka, niti od komore stručnih radnika ili znanstvene zajednice, sindikata i drugih koji su se očitovali u javnom savjetovanju ili radnoj skupini za izradu zakona. Također kompletna oporba je bila protiv ovako donesenog zakonskog prijedloga. Jedna od značajnijih kritika upravo u raspravi oko Zakona o socijalnoj skrbi je bilo osnivanje ovog Povjerenstva za pritužbe građana. U svom očitovanju osim ranije što sam ih navela protiv ovog povjerenstva da se uopće osnuje je bila i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koje su u svom očitovanju navele da te odredbe treba, da treba ih da treba ih isključivo brisati a ne provoditi. Kao i ranije i sada u Zakonu o socijalnoj skrbi je postojala i sada stoji mogućnost upućivanja pritužbe ravnatelju, odnosno ministarstvu, a sada se uvodi i ovo nadtijelo od 5 članova koje će odgovarati na pritužbe korisnika ukoliko korisnici ne budu zadovoljni sa odgovorom ministarstva. Kojim zapravo metodama rada i što će povjerenstvo uspjeti odraditi, a da prethodno nije ministarstvo uz sve svoje stručnjake i inspekcije odnosno nadzore moglo utvrditi. Napomenimo da je kriterij za natječaj bilo 5 godina rada u sustavu socijalne skrbi, te da se radi o osobi koja uživa profesionalni i osobni ugled u javnosti. Zbog čega onda imamo ministarstvo, tijela u ministarstvu, stručnjake koji rade ili bi trebali raditi na predstavkama korisnika ili građana. I sada imamo dodatno plaćanje rada povjerenstava upitne kompetentnosti i imamo, paralelno imamo osobe zaposlene u Ministarstvu koje postupaju po pritužbama. Propisano je Zakonom o socijalnoj skrbi da svaki član Povjerenstva ima naknadu u iznosu 1% prosječne neto plaće u RH, što iznosi oko 840 kuna po završenom predmetu, odnosno ukupno će to stajati oko 4200 kuna za 5 članove + putnih troškova po završenom predmetu. Slažemo se da to nisu mala sredstva i da u svakom slučaju je to dodatno opterećenje, a upitne zapravo, upitnih rezultata. Uostalom, pitanje je rada pravobraniteljice za djecu, ravnopravnost spolova i pučke pravobraniteljice, a koje također, postupaju po pritužbama građana sukladno zakonskim propisima. Osnivanje Povjerenstva je zapravo loša poruka i stvara se nepovjerenje u zakonitost rada institucija. Ako uzmemo u obzir da je u Ministarstvo sada oko 2000 tisuće pritužbi, zasigurno možemo očekivati određeni priljev tih pritužbi i Povjerenstvu, a onda imamo problem kapaciteta i članova Povjerenstva treba vremena da se materijal prouči, da se konzultira, da se zauzme mišljenje, pogotovo ako članovima to nije bliska problematika. No tu smo gdje smo, Povjerenstvo se moralo zapravo osnovati sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i sada moramo zapravo postupati po tim odredbama. Sve ovo zapravo stvara dodatnu pravnu nesigurnost, omalovažava struku i jasno je da je ovo zapravo Povjerenstvo osnovano i u svrhu da se zadovolji forma zbog određenih interesnih skupina, ali da da sadržaja ili prave funkcije ili smisla nema jer 5 politički biranih osoba ovdje u Saboru da ukaže na propuste koje nije učinilo, uočilo Ministarstvo i odredilo mjere, čini se van svake razumne pameti. Ukoliko je postojala intencija da se javnosti približi postupanje stručnih radnika i propitati smjer razvoja, metoda rada, Ministarstvo je moglo ojačati suradnju sa terenom, povećati javne rasprave u društvu sa uključenom zainteresiranom javnošću, gdje će se procjenjivati postupanja, ali i javnosti jasno komunicirati očekivanja i mogućnosti korisnicima u sadašnjem sustavu socijalne skrbi. Ovako zavaramo korisnike, propitujemo i propisujemo kojekakva povjerenstva za nadzor, a nismo osigurali provedbu zakonskog propisa. Nismo osigurali privatnost korisnika pa nam u jednoj prostoriji rade i po tri socijalna radnika, ne štiti se dostojanstvo korisnika, a osim u velikim gradovima, uslugama kojim raspolaže Centar za socijalnu skrb su vrlo male. Nema dovoljno smještajnih kapaciteta, nema dovoljno stručnih osoba i usluge korisnika, u centrima se odvijaju zapravo po sistemu gašenja požara umjesto vođenja slučaja sukladno struci. Činjenica je da Ministarstvo ne poštuje pravilnik o minimalnim uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika centara koje je samo donijelo, a istovremeno krši i niz podzakonskih akata odnosno pravilnika koji nisu doneseni, a provedbeni zakoni su u tijeku. Ministarstvo ne izvršava i svoje obveze koje su pretpostavka i preduvjet za kvalitetan rad i donošenja odluka u zakonom predviđenim rokovima gdje nije moguće poštovati zbog kadrovske podkapacitiranosti. Nadalje, u Zakonu iščitavamo da će Povjerenstvo donijeti pravilnik o radu. Svakako bi bilo poželjno da članovi Povjerenstva po pritužbama obavljaju i očevid na terenu odnosno da se obiteljskoj situaciji uvjere na terenu, u lokalnoj zajednici podnositelja pritužbe kako bi procijenili sve resurse i mogućnosti koje pojedinac ima u svojoj lokalnoj zajednici. Važna je suradnja cjelokupnom socijalnom mrežom koju korisnik ima, suradnja sa stručnim radnicima temeljen na suradnjom odnosu. Također, potrebno je regulirati postupanja povjerenstava odnosno alate kojima će Povjerenstvo ulaziti u sadržaj predmeta ili će kontrolirati se samo to još uvijek ne znamo. Puno je nepoznanica u radu Povjerenstva, a očekivanja su velika jer je predstavljeno zapravo kao nadtijelo koje bi trebalo pomoći korisnike, korisnicima, a ranije institucije to nisu uspjele, poput centara, Ministarstva, institut pravobranitelja i dr. Propisano je da Povjerenstvo podnosi svoje izvješće i HS-u. Zaključno smo stajališta, za Klub SDP-a ne može podržati izbor ovog Povjerenstva, da ne smatramo dobrim rješenje da za dobrobit korisnika, a iznošenjem svoje privatnosti korisnika na još jednoj instanci koja nema ovlasti osim da nagovara Ministarstvo da promijeni svoju odluku udaljavamo od profesionalnog pristupa i nepristranosti institucija. Brojne su kompleksne obiteljske situacije, sukobljene strane u kojima trebamo zaštiti najranjivije, a to su najčešće djeca i njihov najbolji interes. Bojimo se da su ovdje izostavljena upravo najranjiviji, a to su djeca, iz fokusa cjelokupnog rada Povjerenstva. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kao treća, govorit će poštovana kolegica Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite.

Zastupnice i zastupnici, istaknut ću sve ono što sam istaknula i prilikom donošenja novog zakona o socijalnoj sigurnosti, a to je da je Povjerenstvo za osnovanost pritužbi jedno neustavno tijelo. Dakle na tragu sam onih argumenata koje je prije mene rekla kolegica. Dakle povjerenstvo koje će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan zapravo pruženom uslugom odstupa od uobičajenog pravnog puta u podnošenju pravnih lijekova protiv upravnih akata nadležnih državnih tijela jer ovdje Povjerenstvo kontrolira resorno ministarstvo. Osnivanje ovakvog povjerenstva koje će provoditi kontrolu nad odlukama Ministarstva, korisnicima se uskraćuje sudska zaštita nad radom državne uprave, kao i podnošenje izvanrednih pravnih lijekova pred Vrhovnim sudom RH. Osnivanje Osnivanje ovog Povjerenstva u suprotnosti je s čl. 19. st. 2. Ustava RH kojim je propisano da se u RH jamči sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti, dakle ovdje govorimo o povredi ustavnog prava iz čl. 18. st. 1. i 2. Ustava kojim je propisano da se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, te da pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita, a imajući na umu da je ovo povjerenstvo formirano od 5 predstavnika građana očito je da takvo tijelo ne može biti tijelo koje pruža pravnu zaštitu jer nigdje nisu propisane niti pretpostavke da uopće članovi tog povjerenstva imaju bilo kakvu pravnu naobrazbu, zato sam i postavila pitanje koji su kriteriji. Dakle, povjerenstvom se narušava pravni poredak i uspostavljeni sustav kontrole upravnih akata putem upravnih sudova, a korisnicima se krše njihova ustavna prava na žalbu pred tijelom koje može pružiti pravnu zaštitu onako kako je pravna zaštita Ustavom RH i predviđena. Kao kriterij za člana povjerenstva propisano je da se radi o osobi koja uživa profesionalni i osobni ugled i ima najmanje 5.g. iskustva u području obiteljsko pravne zaštite, pogotovo u radu sa žrtvama nasilja u obitelji ili u području socijalne skrbi, ali tako postavljeni kriteriji u potpunosti negiraju važnost stručne spreme po vrsti, po vrsti i po stupnju koja bi bila potrebna za pravilnu ocjenu zakonitosti rada u provedbi Zakona o socijalnoj sigurnosti. I ovdje ću se ponovno vratiti na to kako je zamišljeno, što je zapravo glavni zadatak povjerenstva? Da Da se pobuni, da podnese pritužbu kad je nezadovoljan pruženom uslugom, a ne kad je nezadovoljan provedenim postupkom, ne kad svoju pritužbu tumači na tome da mu je zakon priznao neko pravo, a provedbena tijela mu to pravo nisu priznala, dakle obično političko tijelo koje će očito donositi odluke po sistemu „Halo, netko me nazvao“, to je jedna velika, velika sramota, pri tom ovakvo povjerenstvo kao nekakav čudnovatni kljunaš odstupa od svih drugih sustava nadzora nad kontrolom državne uprave. Ovakav model nemamo apsolutno nigdje, niti ovakvo povjerenstvo postoji u bilo kojoj državi EU. Zakon o socijalnoj sigurnosti uređuje prava i obaveze najranjivijih pojedinaca i socijalnih skupina i sa stajališta ustavnih jamstava nužno je osigurati ustavnopravno prihvatljivo, prihvatljivu kontrolu nad načinom na koji se prava iz tog zakona priznaju i provode u praksi, a kontrola koju provodi povjerenstvo sastavljeno kažem od 5 članova kao predstavnika građana za koje se ne traži kao uvjet nikakva propisana stručna sprema, ne može se smatrati ustavnopravno prihvatljivom pravnom zaštitom nad aktima i postupcima koji se provode u sustavu tijela socijalne sigurnosti. Štoviše, ovakvim povjerenstvom mogu se degradirati i srozati i prava i standardi koji su već dosada u provedbi uspostavljeni s obzirom da sam zakon na nižim razinama provode specijalno školovani i naknadno periodično dodatno educirani profesionalci raznih struka i profesija. Stoga nije prihvatljivo da se kontrola ispravnosti i zakonitosti njihova rada i pravilne primjedbi odredbi Zakona o socijalnoj sigurnosti provodi od strane nestručno tijelo odnosno nedovoljno specificirano stručnog tijela koje, što sam već rekla, ne može se smatrati pružateljem pravne zaštite. Nadalje, propisivanjem trajanja mandata uz mogućnost reizbora bez ograničenja izbor predsjednika i zamjenika predsjednika na samoj konstituirajućoj sjednici tog povjerenstva između samih članova upućuje na zaključak da ti članovi imaju dužnosnički status, međutim ujedno nije definirano da članovi ovog povjerenstva imaju i obaveze koje bi iz takvog dužnosničkog statusa proizlazile. Nadalje, zakonom je propisano da povjerenstvo donosi poslovnik kojim uređuje pitanja iz svog djelokruga. Samim zakonom nigdje nije propisan postupak u kojem u kojem će povjerenstvo donositi svoje odluke i odlučivati o podnesenim pritužbama, dakle nigdje ni na jednom mjestu što znači da će samo povjerenstvo svojim poslovnikom propisati postupovne odredbe, pa onda u HS ukazujem na to da je ustavni sud u svojoj dosadašnjoj praksi više puta naglasio kako se odredbe kojima se odlučuje o nekim pravima, dakle postupovne odredbe, mogu uređivati samo zakonom, a ne i nekim podzakonskim internim aktom, pritom internim aktom kojeg donosi samo tijelo koje provodi određeni postupak, pa je i ta odredba, dakle odredba koja kaže da će ovo povjerenstvo samo donijeti poslovnik o svom radu, s ustavnopravnog stajališta potpuno neprihvatljiva i kažem protivi se svim dosada iznesenim stavovima i odlukama ustavnog suda. Nadalje, ukazujem da će određene stručne i administrativne poslove za potrebe rada ovog povjerenstva provoditi ministarstvo, pa je i to jedan element protuustavnosti jer je neprihvatljivo da povjerenstvo koje bi trebalo kontrolirati rad samog ministarstva ujedno svu tehničku i logističku pomoć dobiva od istog tijeka kojeg bi trebalo kontrolirati, dakle jedna potpuna pravna nebuloza. U odnosu na izvješće o radu kojem jednom godišnje podnosi ovo povjerenstvo ukazat ću da zakonom nije propisana, niti naznačena koja bi trebala biti svrha tog izvješća, a nije propisano niti kakve bi bile posljedice njegovog eventualnog usvajanja ili neusvajanja, dakle mi čak ne znamo je li svrha izvješća koje će ovo povjerenstvo podnositi to da sabor ocijeni rad tog tijela ili je svrha da sabor stekne sliku o stanju socijalne sigurnosti u RH kako bi moglo eventualno poduzeti neke daljnje korake. Najgore od svega je to što je propisano da povjerenstvo ima pravo na naknadi u visini od 1% prosječne neto plaće isplaćene u RH. To zapravo znači da tijelo koje ima kontrolnu ulogu u odnosu na rad drugih tijela javne vlasti stavljeno je u situaciju u kojoj su plaćeni po učinku. Dakle, oni koji će kontrolirati sustav socijalne sigurnosti bit će plaćeni po učinku pa time zapravo im je dano za pravo da predmete rješavaju na način da ih sami generiraju odnosno da potiču podnošenje novih pritužbi u kojima će oni eto donositi odluke na način da se te pritužbe prihvaćaju, a to, takav model kojeg doista nemamo ni za jedno drugo tijelo u RH doista ozbiljno ugrožava nepristranost i objektivnost u radu tog povjerenstva, a to dodatno ugrožava prava i interese svih korisnika sustava socijalne sigurnosti. S obzirom na sve izrečeno smatram da je doista ovo tijelo neustavno i postavljam pitanje što će se dogoditi ukoliko povodom podnesene tužbe i sam Ustavni sud to zaključi i to utvrdi? Tko će od strane HDZ-a koji je ovakav zakon osmislio i donio i sad bira ovakvo povjerenstvo snositi odgovornost za sve posljedice koje bi iz toga mogle nastati? Možda bi mogli gospođo vi sa kockicama na glavi ako ćete plaćati naknade korisnicima koje će žaliti i podnositi ustavne tužbe, ja nemam ništa protiv. ste završili, bili ste završili i onda su oni nešto dobacivali pa ste vi onda nastavili s njima prepucavati pa nisam nikom dao opomenu.

različiti klubovi i različito diskutirali i različito prigovarali tom zakonu. Znam da je klub u kojem sam ja član tražio treće čitanje dakle tog zakona i to je nešto odvojeno od ovoga. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je u skladu sa zakonom proveo natječaj i nisam slučajno pogriješila kad sam rekla 140 iznoseći, dakle koliko se ljudi javilo, moram priznati da sam bila zatečena da se je samo 14 osoba javilo na taj javni, na taj javni poziv. Dapače morali smo drugi put raspisivati javni poziv jer na prvome nismo imali dovoljno kandidata. Mislim da su ljudi koji su se javljali na poziv bili svjesni težine i teškog zadatka koji ste vi iznijeli koji ih čeka u ovom, u ovom dijelu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imate jednu repliku, kolega Pavić izvolite. Kolega Pavić, izvolite.

ovo je jedan opsežni, veliki zakon pa vjerojatno segmente moguće, ali …/Upadica se ne razumije./… izmjene i dopune ja doista evo nisam upućena. Hvala na pitanju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje s raspravom. Sada je na redu klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Grba Bujević. Izvolite. Hvala predsjedniče sabora. Uvažene kolegice i kolege, novim Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je osnivanje povjerenstva za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom ministarstva, a vezano za pruženu uslugu, postupak ili propuštanje postupanja osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Dakle, ne zakonodavno nego vezano uz postupanje, propuštanje postupanja osobe. Sustav socijalne skrbi je organizirana djelatnost od javnog interesa za RH čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Sa uspostavljanjem povjerenstva doći će do pružanja veće sigurnosti, veće transparentnosti te se pridonosi jačanju sustava socijalne skrbi, boljoj organizaciji, sveobuhvatnoj zaštiti korisnika te boljoj kvaliteti i dostupnosti usluge. Sukladno tome na temelju Članka 150. stavka 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora je na svojoj 61. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine donio odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje članova povjerenstva za ovu, o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom ministarstva. Navedeni javni poziv objavljen je u Narodnim novinama 13. svibnja te je utvrđen rok od 15 dana za dostavu kandidatura. Samo povjerenstvo sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi čini pet predstavnika građana koji su se javili ili samostalno ili su ih predložile organizacije civilnog društva, a koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Na 78 sjednici održanoj 4. studenog 2022. godine razmatrane su samo pravovaljane kandidature za članove povjerenstva za odlučivanje o osnovnim pritužbama podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom ministarstva, tako se službeno povjerenstvo zove. U javnom pozivu od 13. svibnja 2022. godine objavljen je sadržaj poziva kao i rok za dostavu prijave te je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku utvrdio da je u roku zaprimljeno 8 formalno pravno valjanih prijava kandidata čije su prijave objavljene kao javno dostupne na stranicama HS-a i svako je mogao pročitati ko su ti ljudi, šta imaju od kvalifikacija, u čemu su radili, koje su njihove reference. Prilikom rasprave odbora o kandidatima kao i odluke o imenovanju kandidata posebno se vodilo računa o formalnim pretpostavkama koje su svi kandidati bili dužni ispuniti kao i okolnostima da se radi o kandidatima koje osobno i profesionalno udovoljavaju uvriježenim kriterijima za odabir na navedenu funkciju. Ti su kriteriji bili eto transparentni što se tiče odbora, zato što se tražilo da oni imaju višegodišnje postignuće rada na području socijalne politike, zaštite djece, zaštite ranjivih skupina ili zaštite osoba s invaliditetom, starijih osoba ili iskustva na području posvajanja itd., dakle to su bili kriteriji kojima se vodilo tijekom odabira. Izabrani su istaknuti stručnjaci temeljem svog rada i angažmana, iako i preostala tri o kojima se razgovaralo imaju vrlo vrijedne reference. Prilikom rasprave dakle provedena je ta rasprava i moram reći da smo tamo na tom odboru, što nije nevažno reći, kad su se razmatrale kandidature da je jednoglasno sa 11 glasova za je utvrđen prijedlog koji vam je dostavljen i o predloženim kandidatima Ljubica Matijević Vrsaljko, Maja Vučinić Knežević, Ivona Balić, Karolina Šestak i Katarina Radat su osobe koje su prepoznate kao stručnjaci u ovom području i predlažu se HS-u da se usvoje. Za sve predložene kandidate utvrđeno je da imaju značajno profesionalno i stručno iskustvo u sustavu socijalne skrbi te sukladno jednoglasnom prijedlogu za sve te predložene kandidate odbora predlažemo i vama svima na izbor tih tih upravo kandidata s obzirom na sve ono što sam prije toga navela i klub HDZ-a će podržati ovu kandidaturu Odbora za zdravstvo. Hvala. Idemo dalje, 6. rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana kolegica Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle, mislim da je važno da se na ovoj točki ponovno prisjetimo kako je ta čuvena reforma sustava socijalne skrbi koja je bila u raspravi prošle godine negdje u ovo vrijeme naišla na zaista izrazito žestok otpor svih, znači i struke i akademske zajednice, pa tako i korisnika. Ta tzv. rekla bih reforma zapravo nažalost predstavlja značajan korak natrag za razvoj sustava koji je već i onako bio nedovoljno kapacitiran, nedovoljno povezan sa organizacijama civilnog društva koje pružaju veliki dio socijalnih usluga u zajednici koji nedostaju i nedavno je bio uronjen u lokalne zajednice, opterećen raznim vrlo, vrlo, vrlo teškim aferama. No nažalost ovom reformom sustav je potpuno centraliziran umjesto da je de centraliziran, oduzeta je prisjetimo se autonomnost centrima za socijalnu skrb što će naravno dodatno otežati pa čak nažalost i dijelom vjerojatno i onemogućiti pravu i istinsku i djelotvornu skrb o potrebitima. A ne treba podsjećati da potrebitih uz ovakve uvjete, uz ovakvu inflaciju ima sve u Hrvatskoj i toga bismo naročito mi ovdje trebali biti svjesni. Dakle, u tim u toj reformi moram priznati da me to tada, to je bila prva tako jedna cjelovita reforma u kojoj sam ja kao saborska zastupnica učestvovala i moje razočarenje je bilo ogromno. Ja ne mogu prihvatiti do dana današnjega da nisu bili prihvaćeni ni amandmani, ni glasovi, ni korisnika, ni akademske zajednice, ni struke, ni naši ovdje koji su naravno svi naši argumenti su iznošeni sa dobrom namjerom zato da bi sustav bio bolji. Pa zar je moguće da su svi bili tako loši? No dobro, to ostaje u mojoj privatnoj memoriji kao jedan nevjerojatan slučaj za mene osobno kao građanina. Ali idemo dakle na povjerenstvo, povjerenstvo o kojem danas raspravljamo zapravo raspravljamo o kandidatkinjama koje su predložene od odbora. To povjerenstvo je naravno novi mehanizam, nisu baš svi bili oduševljeni sa osnivanjem tj. uvođenjem takvog i tog povjerenstva. Ono bi naravno trebalo pridonijeti boljoj zaštiti korisnika u sustavu socijalne skrbi, to bi na neki način trebao biti jedan građanski nadzor koji bi mogao preispitivati postojeća rješenja, a i koji bi trebao započeti povratak povjerenja u institucije. No ajmo se podsjetiti da je u raspravi o Zakonu o socijalnoj skrbi pučka pravobraniteljica upozorila da je važno da se izradi pravilnik o radu tog povjerenstva koji će uzeti u obzir i dosadašnje uspostavljene mehanizme. pučku pravobraniteljicu kao i sve posebne pravobraniteljice i njihove ovlasti i područja djelovanja koji su određeni zakonom i Ustavom RH. Izuzetno je važno da ne dođe do nejasnoća u njihovim postupanjima i ovlastima, kako Povjerenstva, tako i svih pravobraniteljstva dakle važno je da Povjerenstvo pravilnikom o radu bude pažljivo, konkretno i precizno inkorporiran u sustav nadzora kako bi doista bilo od koristi građanima i radilo na poboljšanju sustava socijalne skrbi. Treba još jednom ponoviti što je kolegica rekla, da su i neke pravobraniteljice bile protiv uvođenja novog nadtijela zbog toga što uvijek postoji ta bojazan od preklapanja ovlasti i zamuljivanja odgovornosti, ukratko znamo onu staru, ako ne znaš riješiti problem onda osnuj povjerenstvo. Pa evo, na kraju, ostaje nam samo da se nadamo da neće i ovo Povjerenstvo ostati samo magla za prikrivanje nedostataka sustava socijalne skrbi, a eto, dio odgovornosti za to je naravno i na ovim kandidatkinjama koje će biti imenovane i koje moraju izraditi taj taj pravilnik. Ujedno korisnim priliku da čestitam predsjedniku Sabora što smo mi izgleda jedini parlament koji zaustavljamo rad za vrijeme utakmice. Zahvaljujem. Kolegice Urša-Raukar. Mi zaustavljamo samo na 2 sata, a radit ćemo noćas do ponoći, ajde sad da to raščistimo, baš će mi biti jako drago da ste mi dali priliku da to pojasnim. Dakle započinjemo sa proračunom u 15 i 30. Javilo se zasada 12 klubova i preko 30 zastupnika, vjerojatno i više tako da će HS današnji dan sigurno imati puno više sati nego što je 8 sati, što je prosječno radno vrijeme. Tako da tu svoju demagogiju ostavite za sebe. A druga stvar, vi ne znate kako rade drugi parlamenti jer sigurno niste provjeravali imaju li stanke ili nemaju stanke. Danas imate tekstova gdje se vidi i oko škola u drugim državama da imaju istu praksu kao što ima Hrvatska. Dakle nema tu nikakve posebnosti, a čak i da ima posebnosti, nogomet je sport koji je najkonkurentniji na svijetu. Hrvatska je u njemu druga, druga na svijetu i vidjeli ste stotine tisuća ljudi koji se vesele nakon toga. Pa mislim da nije ništa neobično onda da i napravimo tu stanku, čak i da smo jedini na svijetu. Idemo dalje. Kolega Bulj, pojedinačna rasprava. Evo, otišli smo sa socijalne skrbi na nogomet, naravno da je to danas u fokusu i da bi bilo možda dobro da se razmisli da se za sutra prebaci proračun u jutarnjim satima tako da bude fokus usmjeren na najbitniji dokument u godini, a to je državni proračun koji mi donosimo, saborski zastupnici. To bi bio jedno najbolje rješenje već ako idemo u 3 sata, po sata znači 30, 40 ljudi bit će tu saborskih zastupnika, to će biti gotovo u kasnim noćnim satima tako da bi to bilo najbolje rješenje. Što se tiče nogometa i nogometne reprezentacije, naravno da svi navijamo za reprezentaciju, ona je predstavnik Hrvatske, najbolji su ambasadori, cijeli svijet će gledati, naravno da svi navijamo za Hrvatsku. Ja bih samo evo, još jednom o socijalnoj skrbi tj. ovome Povjerenstvu. Čemu ovo Povjerenstvo? Da ponovim, ako baba sa Zelova ili ne znam, iz Ivangegovine ili iz Slavonije iz nekoga mista krajnjega, iz Gorskog kotara, Zagorja, traži socijalnu skrb, pomoć ovu na temelju zakona koji je prenormiran, socijalna skrb je tona, u Lici, nebitno u kome mistu i onda ako ne ostvari to pravo, ona bi se kao trebala žaliti nadležnom odgovornoj osobi te institucije. I ako ta odgovorna osoba ne odgovori ili ne odradi to šta traži ovaj ta baka sa Zelova ili nebitno odakle, onda bi ona tribala žalbu uputiti ministru, ali nigdi pravnik oko njega niti tarabasi niti autobusa, ništa, niti prijevoza, ništa. Znači ti ljudi bi tribali se žaliti ministru i ako ministar to ne odradi, ministarstvo, onda dolazi na ovo Povjerenstvo koje se osniva da se ne riješi problem, da se ne riješi sustav. Ali znate kolki je Zakon o socijalnoj skrbi? Prenormiran. Dvosmislen. Nikakav. Sustav ne funkcionira. Zašto? Jer većim gradovima imamo osobe koje tribaju socijalnu skrb, nekakvu mogućnost da dođu do pravnog savjeta i neko pravno pomogne, međutim, tko će pomoći u nekim ruralnim područjima Slavonije, u ruralnim područjima Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, u daljini, dubini, Like, Gorski kotar, tko će pravno pomoći? Rekao sam, postoje određene udruge civilnog društva koje imaju taj način bavljenja i kandidiraju se, dobijaju sredstva jer imaju pravnike koji pomažu takvim osobama, međutim, tribamo izaći među ljude. Tribamo skinuti paučinu s očiju. A ne idem dalje. Među ljude, dole otić. Ovim zakonima koji su prenormirani, koji su dvosmisleni, nikakvi, nećemo pomoći toj sirotiji tamo. Zbog čega? Jer nema mladih ljudi, nema tamo više vozila po tim selima, vrlo malo. Prijevoznici ne žele tamo prevoziti. Zbog čega? Jer im nisu rentabilne linije, tribala bi država uskočiti da nekako riješi problem rentabilnih linija ili nekako bi trebalo. To je prebačeno županija, brige županija, županije su osnovane eto tu da kontroliraju politički moć. Znači mi u ovome trenutku imamo ogroman problem šta osnivamo povjerenstva radi povjerenstava. Da ne riješimo problem ili dok dođe do ovoga Povjerenstva, do ovih osoba, kandidata, kandidatkinja, dotle će ta jedna baka, ako ima problem umrit od gladi, od zime, od tisuće problema. I to su ti svakodnevni problemi s kojima se ja susrećem, ne samo sad kao gradonačelnik nego i prije. I to svi znamo da je tako, da imamo dvi trećine Hrvatske doslovno prazne, nešto starčadi o kojima vrlo malo ljudi vodi brigu jer njihova djeca nažalost su otišli. Zbog toga ta komponenta teritorijalna je vrlo bitna. Nama su bitni ljudi na terenu koji će te ljude pomoć pravno što ima u zakonu, kako im pomoć. Pa evo ja sam reka, nemaju svi po Ustavu imamo svi … pravo na zdravstvenu zaštitu, vjerujte mi da tu mogućnost nemamo i znamo istu zdravstvenu zaštitu u Dalmaciji, u dijelovima Zagore ponavljam Like, Gorskog kotara, Slavonije nemamo.

Socijalna skrb i zdravstvo su zapuštana apsolutno, osim u većim sredinama i …/Govornici Bulj, vi uvijek govorite o realnim problemima sa terena pa evo još jedan realan problem. Već u samom začetku provedbe natječaja govorimo zapravo o netransparentnom postupku gdje evo konkretno meni se javila kolegica koja je poslala kompletnu dokumentaciju kako je bilo naznačeno u javnom pozivu onda su oni njoj odgovorili, služba je odgovorila mailom isto tako da se treba dostaviti popunjeni upitnik o sigurnosnoj procjeni njima nazad, međutim njoj je taj mail otišao u Spam dakle u neželjenu poštu i ona taj mail nije nije na vrijeme vidjela, rokovi su prošli, nitko od nje nije tražio potvrdu o primitku tog upitnika i samo je na kraju obaviještena kako se nije na vrijeme javila. Pa gdje je tu transparentnost postupaka, pa zar moramo namještati ovakve natječaje? **Radin, Ako je to tako, nije dobro što se tiče same procedure, biranja članova povjerenstva. Ako je to istina onda tribamo znači produžit je na novi način, novi u biti zaustaviti to ako je to istina jel ako je ovo što je Ružica rekla to je katastrofalno da netko tko je se kandidirao i poslao svu dokumentaciju da jednostavno nije bio kandidat jer je otišao na krivo mjesto, a poslan je ispravno. Prema tome, ja se s ovim slažem ako je istina da se poništi natječaj da se javni poziv ponovi. Pa nije ni to problem nije kraj svita. Ako je neko oštećen pa bilo ko, zbog čega se ne bi poništio javni poziv i pozvao što se tiče članova povjerenstva ako je to istina, ako je to činjenica? Ja sam čak za to ako je bilo ko oštećen. Evo hvala lipa. **Radin, Furio Zastupniče Bulj vidim po kockicama da ste za utakmicu spremni, a meni zanima jeste li spremni na ovo replicirati. Naime, slažete li se sa mnom da Vlada čvrsto vjeruje u ono što radi i da je sve čisto u njihovim poslovima tada ne bi raspravu o proračunu stavili na dan kada reprezentacija igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu? A rasprava koja počinje u pola četri navečer vrlo vjerojatno će po broju prijavljenih trajati otprilike do zore, služi samo tome da vladajući sakriju da ovaj proračun služi očuvanju i održavanju statusa quo i pokvarenog sustava s kojim HDZ upravlja. Što vi kolega Bulj na to kažete? **Radin, Furio Ovo što je Vlada predložila proračun da poslijepodne iza ove utakmice značajni hrvatski narod će biti u fokusu, to je svjetski događaj, najveći događaj dana. To je sramotno, ponižavajuće ruganje, sakrivanje, netransparentno, mogao bi još nabrajati, više nego sramotno što je ovo Vlada dala proračun danas i po sata nakon utakmice gdje će fokus javnosti svih bit i normalno i to je prirodno da bude prema reprezentaciji zato i predlažem da danas oni tu točku dnevnog prijedloga proračuna državnog za iduću godinu evo jednostavno dnevni red da bude pomaknut za ujutro u 9,30 da počne se sa proračunom, državnim proračunom i to je to. Jednostavan prijedlog lako rješiv, danas je utakmica možemo mi neku drugu točku ubacit ako ćemo radit iza utakmice jel kad i to je. Hvala. Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Poštovani g. Bulj, ja bi loptu vratio na vašu raspravu. Dakle, vi ste u svojoj raspravi govorili o tome kako u pojedinim dijelovima Hrvatske će pojedine grupacije teško konzumirati ovaj zakon i ja bi se možda replicirao na činjenicu da kako bi se stručno reklo penetracija širokopojasnog interneta ne ide onom dinamikom i na način kako bi trebalo. S druge strane znamo da je tu jako važna implementacija potom edukacija, a sumnjam da naše stanovništvo koje su više stariji se može educirati na način da bude uvijek online. I siguran sam da imate nešto reći o tome odnosno zanima me vaš stav, kako je uopće moguće za te ljude koji nisu educirani aplicirati na bilo što, čak bih spomenuo činjenicu da je više nemoguće telefonom doć do bilo koje službe. Ne znam jeste nekad probali doć do nekoga u Zagrebačkom Holdingu, Poreznoj upravi ili nekom ministarstvu. Jako, jako teško. **Radin, upravo tako to je uglavnom stariji ljudi na ovim područjima nije to malo područje, to je dvije trećine Hrvatske nažalost sve više i manje imamo ljudi i u gradovima, ali uglavnom skoncentrirano na četri velika grada i još donekle neke sredine i činjenica da imamo ogroman problem i komunikacijski jer ti stariji ljudi jednostavno nemaju uopće mogućnosti pravne pomoći, jednostavno ljudi u tim koji imaju socijalnu skrb ili zbog zdravstvenog stanja ili zbog toga što im djeca su otišla vani ili nisu, nije organiziran prijevoz mi imamo ogroman problem. Nadam se da je Vlada svjesna ili mi u Saboru zbog čega osnivamo povjerenstvo. Kad ne riješi se problem na nivou niže razine pa iđemo znači prve razine pa idemo do ministra tek tada povjerenstvo. Prema tome, ti ljudi su zaboravljeni. Gospodin Pavić replika. pokazuju svoje pravo lice i stupanj svoje razvijenosti i gradovi i općine i kroz brigu za svoje najsiromašnije i najugroženije. Ja vjerujem da ste vi u svom gradu ustrojili jedinicu koja vodi računa o socijalnoj skrbi, vjerujem i da pružate pomoć građanima, pa ako možete u kratkim crtama što i kako raditi.

također tu mjeru tako da će ti ljudi socijalno ugroženi koji primaju socijalnu naknadu primiti, evo primit će i od grada Sinja, ali brojne druge mjere, poglavito za ugrožene obitelji, učenike imamo stipendiju sa ovaj slabijim imovinskim statusom, osnovnoškolce, srednjoškolce, stipendije za sve studente, redovni studenti svi imaju stipendiju, besplatan prijevoz imaju organiziran do Sveučilišta u Splitu, ako su udaljeni na, udaljenim fakultetima u udaljenim gradovima da imaju 4 puta godišnje kartu povratu, imamo znači besplatne i udžbenike, država daje i besplatne radne bilježnice osnovnoškolcima, vrtić svako drugo dijete ima ovaj besplatno,

Poštovani g. potpredsjedniče. Poštovani g. kolega Bulj, pa evo mene doista veseli što ste vi u svojoj diskusiji podržali praktički ono za šta se mi stalno zalažemo i što stalno govorimo da je upravo ovakav teritorijalni ustroj, upravo ovakve općine koje se nalaze u doista doista nerazvijenim dijelovima itd. da su one prve postaje da tako kažemo pomoći i skrbi o stanovnicima na tom području, svega od socijalne skrbi, kroz projekt „Zaželi“, kroz podjelu drva, ogrjeva, rekli ste i sami kroz podjelu humanitarnih paketa, jednom riječju od rođenja do sahrane, općine su te koje skrbe od pravne pomoći sve o tom stanovništvu, stanovništvo je saživjelo sa tim općinama i bilo kakva potreba tih ljudi prvo ide u općinu se obraća i tamo pokušava riješit svoj problem. Mislim da je to dobro i drago mi je da ste to, hvala, prepoznali.

određenoga iznosa, sve nezaposlene, tu imali smo Alkaricu, imali smo prvi put i za uskrsnicu imali pomoć socijalnu našim ugroženim i umirovljenicima i nezaposlenima, tako da ima tih brojnih mjera. Međutim, brojne JLS nemaju mogućnosti da pomognu tim općinama brojnim, tim svojim sugrađanima, brojnim, veliki dio, 40% JLS nema financijskih kapaciteta da imaju, osiguraju ijedno mjesto za dječji vrtić za jedno dijete, nije sve isto, nije isto biti gradonačelnik ili načelnik manje općine uz more gdje je turizam ili negdje u Dalmatinskoj zagori ili u Slavoniji negdje gdje nema taj potencijal, u Zagorju ili Gorskom kotaru, tako da nije sve to tako crno bijelo,

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo danas ću imati dvije teme o kojima svi Hrvati imaju nešto za reći. Prva tema je naša reprezentacija, druga tema je proračun, čuli smo evo danas imamo, koliko imamo prijavljenih i klubova i pojedinačnih rasprava, tako da će rasprave trajati dugo u noć, vjerojatno i o jednoj i o drugoj temi. Ovo o čemu sada raspravljamo nažalost to su problemi koje nećemo riješiti danas, pokušavali smo ih riješiti kroz, kroz točke kad smo donosili Zakon o socijalnoj skrbi, kad smo imali izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, međutim to nam nije uspjelo, većina je izglasala ono što je ona htjela izglasati i sad imamo probleme. Nemojmo zaboraviti da smo imali velike prijepore u vezi tih zakona, da smo upozoravali da nije dobro da se sustav centralizira, da nije dobro da se rješava negdje centralno problem iz JLS negdje iz ruralnog dijela zato što ljudi koji su u Centrima socijalne skrbi u tim jedinicama sigurno najbolje poznaju probleme svojih građana. Isto tako što smo maloprije čuli, ljudi koji rade u JLS zapravo su prvi koji su izloženi na prvoj crti bojišnice sa njima i razgovaraju sa njima i pružaju im zapravo pomoć i uslugu koliko je to potrebno. Nažalost, nažalost moramo ustvrditi, moramo konstatirati da nemaju sve JLS istu financijsku moć da bi pomogli svima, prema tome sve ovisi o tome kolika je financijska moć JLS. Zato bi trebali centri drugačije funkcionirati i zato bi trebali imati drugačiji ustroj tih centara. To je bila intencija i zbog toga smo tražili i treće čitanje tog zakona. Nemojmo zaboraviti sada, ovdje govorimo o građanima koji će odlučivati o žalbama naših sugrađana koji imaju probleme, koji nisu zadovoljni sa rješenjima koja su došla iz ministarstva, koja su došla iz sustava socijalne skrbi i nažalost mi danas ovdje spominjemo ljude koji su naža…, evo ja neke od njih osobno poznajem, to su kvalitetni ljudi i sada ćemo glasati kontra njih odnosno protiv njih ne zbog toga što su oni loši nego zbog toga što se ne slažemo sa pristupom i sa načinom rada, tu je problem. Evo čuli smo već danas nekoliko klubova i priču o tome da je to povjerenstvo protuustavno, čuli smo i da će jedan cijeli klub biti protiv tog Povjerenstva bez obzira na to što su ljudi koji će u tom povjerenstvu raditi, odnosno koji su izabrani u to povjerenstvo stručni ljudi i što imaju iskustva. Čak su i radili u sustavu socijalne skrbi i poznaju tu problematiku. Međutim, postavlja se pitanje jesu li naši građani koji će biti u povjerenstvu ti koji trebaju rješavati probleme koji su nastali u sustavu socijalne skrbi. Neto je donio nekakvu odluku na temelju nekakvih dokumenata i nakon toga se naši građani, znači oni koji su tražili tu uslugu, koji su tražili nekakvu naknadu to nisu ostvarili. Trebaju li to građani koji su članovi povjerenstva rješavati problem koji je nastao u sustavu socijalne skrbi ili to trebaju rješavati stručne osobe koje su za to plaćene i koje rade u sustavu socijalne skrbi. Trebaju li možda oni ispraviti svoje greške koje su nastale i trebaju li ih možda oni utvrditi ili to treba utvrditi ljudi koji su u povjerenstvu i koji će nakon toga preuzeti na sebe nekakvu odgovornost. Na žalost znamo da je opet većina, vladajuća većina izabrala te ljude. To su opet ljudi koji su njihovi ljudi. To nije sad da smo mi imali priliku iz oporbe reći evo bit će pet ljudi iz oporbe, lijevo orijentiranih ljudi koji će drugačije gledati na problematiku koja je nastala u centrima socijalne skrbi. Loše su donesene odluke, pa ćemo to ispraviti. Ne, opet je vladajuća većina donijela odluku tko će biti u tom povjerenstvu. A nemojmo zaboraviti trenutno koliko imamo informaciju trenutno imamo već 200 žalbi koje stoje. Znači 200 građana koji su nezadovoljni vjerojatno i ugroženi. I moramo voditi računa o njima i naći načina da se sustav popravi i da bude bolji i kvalitetniji. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Čekajte imate replike! Gospodin Bulj. Hvala lijepo. Kolega Pavić, jedinice lokalne samouprave naravno oni su prva linija obrane u zaštiti poglavito socijalno ugroženih građana. I svi tereti da se pribace na lokalnu samoupravu nije pošteno, ni korektno. Naravno rekli ste zbog financijskih i drugih kapaciteta koje imaju mogućnost. Međutim, ovdje govorimo o zakonu i povjerenstvu. Znači, ako neki čovjek iz Zagore, iz …/Govornik se ne razumije./… Sinja, ne znam vašega mista, ne znam gore iz brda negdje, čovjek koji je u brdsko-planinskom području ne ostvari pravo on mora pisat žalbu nadležnom, odgovornoj osobi nadležnog tijela. Ako on ne odgovori triba ministru, pa ministar triba ovome povjerenstvu. Znači ovdje se povjerenstvo osniva da se ne riješi sustavni problem, jer sustav mora funkcionirati. Pa zakon je, znate li koliki je to zakon. Pa to magare ne more ponit u dva puta. …/Upadica Radin: Hvala./… Mislim ovo je ruganje i s povjerenstvom, ali i ruganje sa narodom i socijalnom skrbi. **Radin, Hvala vam. Evo samo dali ste mi priliku da potvrdim ovo što sam već jedanput rekao, a radi se o tome da zapravo pokušavamo svaliti na leđa drugih da rješavaju probleme koji su nastali u sustavu socijalne skrbi ili u ministarstvu. To nije dobro i to se ne smije dozvoliti. Isto tako se slažem sa vama to sam isto rekao u svojoj raspravi. Jedinice lokalne samouprave sigurno pružaju uslugu svojim građanima, sigurno im pomažu koliko je to maksimalno moguće, ali to je sve u okviru njihovih financijskih mogućnosti. Pružaju vam vjerojatno i pravnu pomoć, vjerojatno se dolazi i kod njih kući. Radi tu i Crveni križ dolazi kod njih kući. Imaju tu i razno razne udruge koje im pomažu, međutim to nije sustavni pristup, to nije rješenje koje je sustavno, to nije rješenje koje je u skladu sa našim načelima i sa našim načinima rada, principima rada. Zato imamo novac u centrima socijalne skrbi, zato imamo stručne ljude u centrima socijalne skrbi koji trebaju voditi računa o tim najpotrebitijim ljudima. (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Pavić, da vi ste dobro detektirali da su općine te koje su prva linija, odnosno one će najčešće u najboljoj namjeri znati procijeniti kako žive njihovi mještani, odnosno sugrađani i da li oni doista trebaju Međutim, što kod onih načelnika koji se isključivo drže onih političkih pravila i normi i dijete svoje građane odnosno sumještane, a takvih je općina jako puno. Jer evo i meni se obraćaju, a vjerujem i vama ljudi koji su razočarani koji su nižeg statusa i treba im ta pomoć, a ne mogu doći do nje jer načelnik zna da nije ta osoba glasala za njega. Česte su takve situacije. Dolazimo onda do ovakvog povjerenstva i to povjerenstvo je trebalo doista imati jednu prilično nezahvalnu ulogu. Ali evo ja sam ga mislila podržati. Međutim, kad već čujemo o ovim silnim malverzacijama kod imenovanja Izvolite odgovor. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovana zastupnice. Slažem se u potpunosti sa vama. Zato sam i rekao ako ste slušali u svojoj replici kolegi Bulju da se pravo lice jedinice lokalne samouprave pokazuje baš kroz pomoć socijalnim problemima, odnosno ljudima koji imaju najveće potrebe. Najpotrebitijima. Tamo se pokazuje pravo lice i tamo se pokazuje stupanj razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave kao i svijesti načelnika i službi koje rade u gradu. I naravno da nastaju problemi koje ste vi spomenuli zbog toga što postoje neki osobni animoziteti ili nekakve spoznaje da je netko glasao ili nije glasao za nekoga. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika. Gospođa Martina Vlašić Iljkić.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo drago mi je da zaista se otvorila rasprava i o načinu izbora povjerenstva i o onome što je uslijedilo prilikom donošenja zakona i uopće osnivanja ovog povjerenstva i da propitujemo zapravo, ali i što je najvažnije u ovoj poziciji jer ne možemo izbjeći ovo povjerenstvo i ne možemo izbjeći primjenu Zakona o socijalnoj skrbi. Najvažnije je znači vidjeti, otkloniti nepoznanice što se tiče rada povjerenstva čime će se on baviti, na koji način će rješavati te pritužbe, s kojim resursima, po kojim pravilima i tu opravdanu bojaznost iskazuje i pučka pravobraniteljica koja naglašava da prilikom izrade pravilnika o radu je nužno uzeti u obzir postojeće mehanizme i da je važno da ne dođe do nejasnoća u postupanju povjerenstva odnosno povjerenstva u odnosu na pravobraniteljske institucije, da se izbjegne zapravo pravna nesigurnost u sustavu. Mi znamo da pravobraniteljice su te koje postupaju po pritužbama građana da se, da traže očitovanja sukladno zakonima o, od nadležnih ustanova da se na određeni način očituju i u podnescima, podnescima odnosno postupcima koji su aktualni u na sudskim, Tako da evo ne znamo na koji način i koja će zapravo biti snaga onih odluka i onih ajmo reći rješenja koje će donijeti ovo povjerenstvo za pritužbe građana jer sigurno što je premalo toga opisano u Zakonu o socijalnoj skrbi što se tiče rada povjerenstva i da smo sa opravdanjem skeptični u zapravo rad, budući rad povjerenstva i u onome što će oni zapravo profesionalno tu doprinijeti u sustavu socijalne skrbi. Smatramo da je zapravo nelogično očekivati da će pet ljudi postupati i riješit određene teške predmete koji su dugo godina aktualni u centrima za socijalnu skrb, koji su višegodišnji pritužbe, na kojima postoje višegodišnje pritužbe u ministarstvu gdje su odrađivale određene inspekcije upravni nadzor, komore postupale po tim predmetima, da će sad pet osoba imenovanih političkom voljom zapravo upitne kompetentnosti zapravo zapravo postupanje po tim teškim predmetima jer tu su zapravo sukobljene strane u obiteljskim odnosima u kojima su žrtve djeca i u kojima se bojim u ovom povjerenstvu su ispali iz fokusa rada. To je ono na što svakako treba ukazati i treba ukazati da dosada stručni radnici podliježu nekoliko nadzora, a to su nadzori što se tiče unutarnji nadzor kod samog poslodavca, što se tiče nadzora inspekcijskog, upravnog nadzora od strane ministarstva, što se tiče inspekcija odnosno nadzora strukovnih komora. Tako da evo još jedno nadtijelo koje će biti, koje je formirano koje bi trebalo biti ajmo reći pametnije i kompetentnije od sveg ovog što je dosada u sustavu na raspolaganju, ostavlja zaista velike praznine i veliku bojaznost za narušavanje povjerenja u institucije i zapravo daljnje urušavanje sustava socijalne skrbi. Na nekoliko upita što smo imali ovdje prema državnoj tajnici u prethodnim raspravama, kad sam pitala kako je zapravo, kako je osmišljeno da li će se, čime će se baviti povjerenstvo sadržajem ili formom. Što sam dobila odgovor da je zapravo zamišljeno da se povjerenstvo bavi sa formom. Ako se bavi samom formom tim gore jer ako upravni nadzor nije uopćio određene formalne nedostatke u postupanjima centara za socijalnu skrb tu zaista nema mehanizma povjerenstvo da bi otklonio nedostatke i upoznao na nešto što već nije prethodno prepoznato. Tako da svakako treba ukazati ovdje više puta, da zapravo štetnost osnivanja ovog povjerenstva i naglasiti da su protiv njega bile pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom …/Upadica: Hvala./… i ravnopravnost spolova kao i drugi zainteresirani. **Radin, Gospodin Pavić, prva replika. koji rade u sustavu socijalne skrbi došli do istih zaključaka. Naime, jako je teško da će to povjerenstvo donijeti drugačije zaključke u odnosu na sve one stručne ljude koji su dosada radili na tim predmetima jer tu će biti zapravo najteži predmeti koji su ostali kao neriješeni. Naravno tu je i što se tiče osoba koje podnose tu žalbu i koje podnose tu tužbu sigurno su ljudi koji su najugroženiji i ne vjerujem da će nekoliko ljudi koji će sada uplivati u te probleme od nikud, uz svoje sve obveze koje imaju na svojem radnom mjestu stići odraditi sve te poslove koje su odrađivali sada godinama ljudi u sustavima socijalne skrbi. **Radin, (SDP)** Evo, drago mi je da ste to prepoznali, da smo u biti svi prepoznali da je problem rada povjerenstva da ukazati članovima koje povjerenstva koji možda nas sad prate da zaista želimo mi najbolje tom povjerenstvu, ali da su moraju biti svjesni svega onoga što ih čeka i svih onih nedostataka na koje ukazujemo. Svakako mislimo da je pravilnikom o radu potrebno propisati da oni ne budu negdje zatvoreni u 4 zida i postupaju po predmetima isključivo pregledavajući dokumente, da se moraju umrežiti sa cjelokupnom socijalnom mrežom tog korisnika odnosno onog koji se, koji je uputio i da svakako sa socijalnim radnicima odnosno stručnim radnicima oni moraju imati suradnju jedan suradni odnos iz kojeg će donijeti nekakav zaključak, ali i nužno upoznati sa lokalnom sredinom prituženika

Zahvaljujem. Poštovana kolegice, dakle ne mogu se oteti dojmu da nam zapravo statistički pokazatelji govore u kakvim zahtjevnim vremenima pa onda zapravo čak i 1/5 stanovništva živi u riziku od siromaštva k tome brojkom čak 745 osoba je u toj, u tom razredu, a u najvećem su zapravo u najvećoj opasnosti su nam djeca i starije osobe odnosno starija populacija, dakle umirovljenici prije svega. I svemu moram nadodati 50.000 mirovina i to onih poljoprivrednih koje su niže od 2.000 kuna, a isto tako toj brojci moramo dodati i onih 250.000 blokiranih ljudi u Hrvatskoj. Dakle, moram spomenuti nažalost i inflaciju koja nam pojede u konačnici i sva ona povećanja na mirovinu i sva ona povećanja na plaću, pa me zanima hoće li uopće povjerenstvo moći odgovoriti ovim izazovnim

predmeti većinom iz obiteljsko pravne zaštite jer takvih pritužbi su ajmo reć najteže rješive i najkompleksniji su takvi teški slučajevi u centrima za socijalnu skrb. A dok su evo ovi upiti odnosno ove pritužbe koje će biti usmjerene na materijalne i financijske potrebe mislim da tu također povjerenstvo neće moći ništa učiniti jer je to nešto primanja odnosno davanja naknade su propisana zakonskim propisima i tu je tu je vrlo malo onoga što će moć povjerenstvo napraviti, jedino će moći ukazati kao što to već radi pučka pravobraniteljica ili pravobraniteljica za osobe s invaliditetom uputiti i zatražiti podatke od nadležne institucije i ukazati na određene resurse koje lokalna zajednica

Zahvaljujem. Kolegice, kada relevantne državne institucije poput pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ukažu drugim institucijama, pa tako i vladajućima da nešto u njihovom prijedlogu zakona nije kako treba, a vladajući to ignoriraju e to je za mene sindrom otete države jer takvo rješenje koje se donosi na silu očito ne služi korisnicima, ne služi građanima, a pogotovo ne onima koji su u potrebi i obratit će se sustavu socijalne skrbi. Kada govorimo o povjerenstvu najveći je problem to što oni zapravo neće ocjenjivati ispravnost postupka, neće niti ocjenjivati je li njima ispravno odbijeno neko njihovo pravo nego će se žaliti na dobivenu uslugu, što znači da će arbitrarno

jer ministarstvo nije osiguralo kapacitet glede svih mogućih uvjeta za rad stručnih osoba u centrima za socijalnu skrb. Znači ako nije poslodavac, ministarstvo osiguralo sve resurse, ako nemamo dovoljno smještajnih kapaciteta, stručnjaka, usluga na terenu, ako nemamo kome uputit roditelje koji imaju poteškoća, ako nemamo dovoljno stručnih osoba logopeda, psihologa svih onih ispomažućih struka na terenu zapravo uopće na koji način ministarstvo može procjenjivati uopće predmete iz obiteljsko pravne zaštite ili druge predmete odnosno na koji način će povjerenstvo moć sugerirat da je neki stručni radnik napravio dobro ili nije napravio dobro ako u lokalnoj sredini nema onih usluga koje

dogovoru do 13,00 sati je sada prekidamo rad i pauza je radi utakmice. U 13,00 sati biti će iznošenje stajališta i nakon iznošenja stajališta zaključit ćemo još ove dvije rasprave i zaključit ćemo ovu točku. Hvala. U 13,00 stajališta to je bitno za shvatiti.